Luka (HDZ)** - Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čitanje, P.Z. br. 407; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakon raspravi u hitnom postupku sukladno članku 159. Poslovnika. Hitni postupak objedinjuje prvo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 Da. Državni tajnik, gospodin Želimir Janjić. Izvolite. **Janjić, Želimir (HSLS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dopustite da vam u najkraćim crtama kažem o Izmjenama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Izmjene se odnose na tri rješenja u dosadašnjemu zakonu, jedna se odnosi na međumjesni prijevoz učenika srednjih škola. Druga se odnosi na sufinanciranje alternativnih škola i treća se odnosi na financiranje smještaj prehrane u učeničkim domovima. Pa krenimo redom. U članku 69. zakona u stavku 3. kaže se da se osiguravaju sredstva za međumjesni prijevoz učenika srednjih škola i to sukcesivno počevši od prvoga razreda a s time smo započeli školske godine 2007./'08. i sada bismo ove jeseni ušli u treću godinu. Međutim, kako sredstava u državnome proračunu za financiranje svih učenika srednjih škola za međumjesni prijevoz a otprilike polovica njih ostvaruje pravo na to nemamo, mi ovim Izmjenama i dopunama Zakona predlažemo da od 1. rujna ove godine ne financiramo međumjesni prijevoz učenika srednjih škola. Ovdje želim vrlo jasno reći obzirom da je bilo napisa u medijima da se to odnosi i na učenike osnovnih škola, nije točno. O učenicima osnovnih škola i njihovome prijevozu nikada nije bilo riječi niti se razmišljalo o tomu. Ta sredstva se nalaze u razdjelu Ministarstva financija, to su decentralizirana sredstva i to je ono što se nastavlja, o čemu uopće ne raspravljamo. Dakle, govorimo samo o učenicima srednjih škola. Međutim, moram ovdje naglasiti da smo naveli vrlo jasno u članku 3. da Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim sredstvima državnoga proračuna, za svaku školsku godinu donijeti Odluku o financiranju odnosno sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola. Dakle, time nismo potpuno zatvorili mogućnost da ubuduće kada mogućnosti državnoga proračuna budu veće, da se sa takvim mjerama nastavi, ali ovaj puta ćemo u dogovoru, kako je predsjednica Vlade Republike Hrvatske jučer najavila, dakle u dogovoru sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, sa Ministarstvom branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti, sa Ministarstvom mora turizma dogovoriti, ustvari već jesmo dogovorili da u sljedećemu zahvatu u državni proračun osiguramo sredstva za socijalno ugrožene obitelji i za djecu stradalih branitelja, zatočenih, nestalih i hrvatskih ratnih vojnih invalida u određenim kategorijama, a to je povezano sa cenzurom da se za njih osigura međumjesni prijevoz jer smo svjesni toga da ove kategorije, ukoliko im se to ne osigura, da će se dovesti u pitanje njihovo pohađanje razreda srednje škole. Dakle, ovo drugo što sam spomenuo odnosi se na alternativne škole. Dakle, u zakonu smo, kada smo ga prošle godine donijeli, rekli da ćemo ih financirati do iznosa od 80%, međutim kako sredstava u državnome proračunu nemamo da bismo to mogli pokriti, mi ovdje predlažemo da taj iznos smanjimo i da se alternativne škole, kao i prije, financiraju kao i škole kojima su osnivači fizičke i pravne osobe s pravom javnosti i da oni budu u toj kategoriji. Istina bog da će oni i pod tim kriterijima nešto veću potporu od ovih škola koje sam spomenuo. I na koncu, jedna od mjera kojom smo htjeli potaknuti naše učenike da upišu i završe srednje škole, da dođu do prve kvalifikacije, da imaju šanse na tržištu rada, bilo je financiranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima. Kad kažem financiranje onda se misli financiranje u punom iznosu, a mjesečni mjesečni smještaj i prehrana u učeničkim domovima košta 1260 kuna. Mi smo sa tom mjerom započeli 2007., '08. godine sa prvim razredima, ove godine smo nastavili sa drugim, a od jeseni sa trećim razredima, dakle nisu obuhvaćeni jedino četvrti razredi. Pun iznos, 1260 kuna plaćan je iz državnog proračuna i to smo prošle godine unijeli u decentralizirana sredstva. Stoga stoji odredba da se financira, to znači u stopostotnom iznosu. Te mjere ostaju do konca ove kalendarske godine, dakle do 31. prosinca, prvi, drugi i treći razredi srednjih škola, učenici koji su smješteni u učeničkim domovima imaju u cijelosti plaćen smještaj i prehranu. Od 1. siječnja 2010. godine te mjere više neće biti, nego će se vratiti na ona rješenja koja smo imali prije, dakle država će i dalje financirati 50%-tni iznos, odnosno 630 kuna. Ja ću objasniti i zašto. Dakle, ukoliko neki učenik upisuje srednju školu i želi upisati određeni program, a primjerice u Vukovaru nema toga programa, onda mu je otvorena mogućnost da otiđe u neku drugu sredinu gdje postoji taj program. Recimo, može biti meteorološki tehničar i upisati to svoje željeno zanimanje, smjestit se u učenički dom i država će mu platiti 50% iznosa potrebnog za smještaj u učenički dom, a 50% će platiti roditelj odnosno 630 kuna. Time zapravo želimo omogućiti učenicima da pod jednakim uvjetima nastave svoje obrazovanje, ovo je poprilično visok iznos. Ako bi bio u svojoj sredini i putovao u svojoj školi možda bi platio 700 kuna za prijevoz, a ovamo bi mu trebalo gotovo 1300 kuna. Iz tih razloga sredstvima državnoga proračuna pomažemo učenicima da realiziraju svoje ciljeve i da upišu željeno zanimanje. Dakle, stoga ovdje da ne bi bilo nerazumijevanja kažemo da će se poslije u proračunima jedinica lokalne i područne samouprave nastaviti financiranje i poslije 1.1., ali sa 50% i to će i dalje biti decentralizirana sredstva i neće biti na razdjelu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, nego na razdjelu Ministarstva financija. Dakle, kad govorimo o ovoj mjeri onda govorimo zapravo o odustajanju od ovih 50%, a sa 50% se nastavlja. Evo to su izmjene u Prijedlogu zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji ide po hitnom postupku. Ja ovdje moram naglasiti da smo posebice zahvalni Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu na raspravama koje smo tamo imali i na svoj pomoći koju inače imamo od ovoga odbora. Na koncu dopustite, kada sam to spomenuo, da se kratko referiram i na zaključak koji je na odboru donesen. Dakle, ovaj zaključak je prihvatljiv. Ja ću zapravo samo ponoviti ono što je predsjednica Vlade Republike Hrvatske jučer na sjednici rekla, da će se iznaći mogućnosti u ovih četiri ministarstva koji su spomenuti da ove mjere prijevoza da se iznađe rješenje da socijalno ugrožene obitelji i dalje budu na ovakav način financirane kao što je do sada i naravno kada je riječ o braniteljima one kategorije koje po njihovome zakonodavnom konsenzusu ostvaruju pravo na to da će i to biti realizirano i da ćemo učiniti sve da iznađemo ta rješenja. Hvala vam lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora? Da. U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, predsjednik odbora gospodin Petar Selem. Izvolite.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 Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo, a uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. Predlagatelj polazi od gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj i potrebe za hitnim rebalansom državnog proračuna. Zakonskim restrikcijama ukida se obveza državnog proračuna za financiranje prijevoza sredstvima redovnog putničkog javnog linijskog prijevoza za učenike srednjih škola koji su ostvarivali to pravo. Isto se predlaže u pogledu sredstava za financiranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima kao i u pogledu dosadašnje zakonske obveze da se sufinanciraju škole koje provode tzv. alternativne obrazovne programe. Učinak ovih odredbi predlagatelj ublažava dopunom prema kojoj bi Vlada Republike Hrvatske mogla sukladno raspoloživim sredstvima državnog proračuna za svaku godinu donijeti odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola. U istom smjeru ide predložena odredba prema kojoj bi u svojim proračunima jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave osiguravale sredstva potpore za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima. U raspravi su došli do izražaja različiti pristupi u odnosu na ovaj prijedlog počevši od stajališta da je načelno neprihvatljivo započinjati sa proračunskim restrikcijama i štednjom na tako osjetljivoj populaciji kao što su učenici srednjih škola. Predstavnik predlagatelja i dio sudionika u raspravi koji su s praktičnim iskustvom iz svog dosadašnjeg rada istaknuli su da se ne radi o ukidanju ovih prava već o njihovoj redukciji koja ne bi nikako zahvatila socijalno osjetljive slojeve učeničke populacije. Kada se radi o izdacima za učeničke domove stanje će se vratiti na ono od prije godinu dana kada su učenici, odnosno roditelji participirali sa 50% u tim troškovima budući da nije moguće održati standard koji je nakon toga bio utvrđen. Vlada Republike Hrvatske preuzima nadalje obveze u svezi s financiranjem prijevoza financiranjem prijevoza kojima će se olakšati položaj pripadnika socijalno osjetljivih slojeva s tim da će se program ostvarivati nadalje kroz proračun, ali kroz ministarstva koja mogu vrednovati povećane socijalne potrebe. Kao što ste čuli to su Ministarstvo za pitanja branitelja, socijalne skrbi, financija i tzv. decentralizirana prenesena sredstva. Porast troškova prijevoza proračun ne bi mogao podnijeti u prilikama kad bi se postupnim širenjem dosadašnjih prava financiranja iz proračuna protegnulo na učenike svih razreda srednjih škola, a sve u svezi s naglim porastom cijena prijevoza što su ih nametnuli prijevoznici. S obzirom na te okolnosti bilo bi potrebno već u idućoj godini izdvojiti preko 500 milijuna kuna. Ta će se obveza iz povećanih sredstava rebalansa moći ispunjavati tek do početka rujna ove godine što će koristiti učenici koji pohađaju tzv. obvezatnu ljetnu praksu. Predstavnik predlagatelja neizrečene prigovore iznio da su još nedavno zakonima s područja odgoja i obrazovanja povećana prava srednjoškolske populacije iz proračuna. Budući da je to bio jedini način da se dovedemo u položaj u kojem bi praktično čitava čitava populacija tog mladog uzrasta bila obuhvaćena srednjoškolskim obrazovanjem. To bi bila jasno obvezatna srednja škola za sve i zbog čega se krenulo u pripremu izmjena Ustava Republike Hrvatske. Raspravljene su i moguće posljedice prestanka pomoći školama s alternativnim odgojno-obrazovnim programima. Predstavnik predlagatelja iznosi da je tih škola malo, ali da se za sad ne može predložiti neko opće zadovoljavajuće rješenje. Nakon provedene rasprave ishod glasovanja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s Konačnim prijedlogom zakona bio sljedeći. Od 12 nazočnih članova odbora iz redova zastupnika glasovalo ih je da se Hrvatskom saboru predloži donošenje predmetnog zakona 6 glasova. Da se Hrvatskom saboru predloži da ne donese predmetni zakon 6 glasova. Međutim, odbor jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru da donese zaključak. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u provedbi članka 3. predloženog Zakona o izmjenama i dopunama zakona itd. koji se odnosi na članak 143. stavak 2. i stavak 3. postojećeg zakona prilikom korištenja mogućnosti financiranja prijevoza učenika srednjih škola sukladno raspoloživim sredstvima državnog proračuna prioritetno uzme u obzir socijalna mjerila. Primjenom ovlasti koje su joj ovim zakonom stavljaju na raspolaganje Vlada Republike Hrvatske treba utvrditi način financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prijevoza i smještaja učenika u učeničkim domovima za pripadnike socijalno najugroženijih skupina. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Nevio Šetić. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene poštovani državni tajniče, gospođo zastupnice, gospodo zastupnici. Pa isto uvažavajući gospodarsku situaciju donosi se ova tehnička promjena rekao bih gdje se smanjuje dio prava. a vjerojatno i ta prava su donašana kada se zna da danas u prostoru Europske unije 60% radnih mjesta za ta mjesta potrebno je imati barem srednju školu. Prema tome, ova potreba će se nalagati i u daljnjem razdoblju. Ali ono što se proizvodi to se može i trošiti. Prema tome, zbog nedostataka sredstava mora se ovo pravo dokinuti i tu se slažem sa ovim što sam čuo da se dokida samo dio tih prava kao što i činjenica da se 50% sufinancira glede smještaja u učeničkim domovima. No, ima još jedan podatak koji je ovdje vrlo zanimljiv što govori o hrvatskoj stvarnosti. U godinu dana ili ne znam malo duže primjene 100% su povećana sredstva za prijevoz, jer su se stvorile određene situacije koje se nije moglo tržno obraniti. To isto ima podatak koji nitko ne želi reći, a nešto slično je i sa udžbenicima. Isto tako želim reći da se ovdje ugrađuje, da Vlada ugrađuje jedan socijalni mehanizam gdje se uvodi socijalna osjetljivost za one skupine koje inače ne bi mogle kupiti udžbenike, tako da se zaštiti sve one koji ne bi mogli doći do udžbenika. U svakom slučaju ovaj zakonski prijedlog odnosi se na članak 69. postojećeg zakona gdje se samo stavka 3. dakle gdje je osnivač dužan organizirati međumjesni prijevoz sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza učenicima srednjih škola koji imaju mjesto prebivališta odnosno boravišta udaljeno od mjesta škole najmanje 5km uz uvjet da su program upisale u školi najbližoj mjestu prebivališta odnosno boravišta. Pročitao sam samo ovaj dio da bi povukao paralelu jer drugi članci na isti način samo rješavaju se onoga što je do sada osiguravalo ova financijska prava za te To se odnosi na članak 142., članak 143., no ovdje još jednom spominjem da smještaj i prehrana učenika učeničkih domova vraća se samo na lanjsku godinu kada je to bilo regulirano i kada je bilo sufinancirano sa 50%. Isto tako želim reći da se ovaj zakon nije stigao protegnuti niti na ukupnu populaciju srednje škole, tako da sredstva je trebalo tek za sljedeću školsku godinu osigurati za 4. razrede. ovo je jedan pokušaj koji zbog financijskog potencijala ne možemo do kraja realizirati, ali vjerojatno u perspektivi će opet se ukazati ta potreba jer Hrvatska se opredijelila za pristup da do 18. godine škola bude obvezna, što je jedna iznimna odluka jer u europskom okruženju morate znati da postoji samo nekoliko zemalja koje to imaju. To je dakle jedno ojačanje koje će trebati realizirati u perspektivi. I još nešto bih htio reći, da sva ova prava biti će realizirana sa ovom školskom godinom, a školska godina se ne poklapa sa ovom našom godinom, ona ide do 31. kolovoza, dakle do 1. rujna jer tu su prakse, sve ono što ide, tako da ta situacija će biti riješena. I da, želim reći jer je doista špekuliralo se u medijima da se radi i o prijevozu učenika osnovnih škola. To je doista kalkulacija, o tome nikad nije bilo riječi, nikada to se neće desiti. Evo, u ovom pogledu i iz ovih razloga, klub Hrvatske demokratske zajednice prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoji i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s Konačnim prijedlogom zakona i glasat ćemo za. Hvala. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite.

za koju govorite da je stara, da je Vlada kontinuiteta i u tom programu Vlade, kao i one stare jedan od ključnih prioriteta je bilo "društvo znanja". Rebalans jučer, ova 2 zakona danas, a bojimo se ono što čujemo po najavama pokazuju da to "društvo znanja" je očito bila samo prazna priča i jest od ove Vlade samo prazna priča. Jučer smo govorili o proračunu, većina vas govoreći o proračunu je govorila da je "light" proračun. Za obrazovanje, ovaj rebalans proračuna nije ni malo "light", nego je vrlo oštar i gotovo cijeli ovaj rebalans državnog proračuna smo sveli na rezanje prava u obrazovanju. Jedno ili neka od tih prava režemo i izmjenama ovog zakona. Mi smo, kolegice i kolege, prodali ovih 20-ak godina državne imovine gotovo sve što se prodati dalo, zadužili ste svoju generaciju, usudit ću se reći, moju, a čini mi se i generaciju moje, odnosno djece svih nas mlađih i što nama preostaje? Jedini izlaz, jedina dugoročna koliko-toliko održiva i razvojna šansa je ulaganje u ljude. Ulaganje u ljude je moguće jedino kroz ulaganje u obrazovanje i ulaganje u znanost. Ovim zakonom, već smo čuli, Vlada odustaje od financiranja prijevoza srednjoškolaca, sufinanciranja smještaja i prehrane u učeničkim domovima, sufinanciranje alternativnih škola. Mi u klubu SDP-a ne prihvaćamo te prijedloge, posebno ne argumentaciju i potpuno nam je neshvatljivo kako se prvi rezovi rade u obrazovanju i na djeci iz najmanje 2 razloga. Prvo, rezovi na obrazovanju, rezovi na djeci su po našem mišljenju, ali zadnja mjera, apsolutno zadnja mjera koja treba doći na red u svakoj normalnoj državi, ako uopće i mora doći na red. I drugo, ovi rezovi u obrazovanju se prema obrazloženjima koje smo dobili iz Vlade rade da bi se smanjila potrošnja, čime se obrazovanje opet podvodi ili promatra isključivo kao potrošnja, što po nama u SDP-u obrazovanje i nije i ne smije biti, a očito smo bili u krivu kada smo mislili da ste i vi u HDZ-u to konačno shvatili ili barem tako nešto govorili. No, kolegice i kolege, oko ovog zakona se ipak treba vratiti na početak jer ove mjere koje mi sada ukidamo i što kaže kolega Šetić koji sad iz, eto financijskih razloga ukidamo, nama ipak nisu pale s Marsa. Zakon i te mjere smo uveli u zakon prošle godine 15. srpnja. Kada se donosio zakon, vi iz većine, predstavnici ministarstva jako su se hvalili s tim mjerama, mi smo iz SDP-a govorili da nažalost nemamo ništa protiv njih, ali da izražavamo sumnju da su one uopće održive. Pokazalo se nažalost da smo bili u pravu i da te mjere nisu ni na koji način bile održive jer mi ovdje nažalost imamo za obrazovanje jednu prilično klasičnu situaciju, to je tragično, a to je zapravo da rješavamo probleme koji u početku problemima ili nisu smjeli biti ili ne bi trebali biti. Priča o besplatnom prijevozu i sufinanciranju smještaja ide malo i dalje od samog ovog zakona. Naime, negdje u proljeće 2006. godine ministar Primorac je najavio da će od rujna te već sad daleke 2006. godine srednja škola biti obvezna za sve učenike i učenice. Vrijeme je pokazalo da je to bila jedna klasična Primorčeva PR akcija koja, iako kao ideja nije ni na koji način sporna, ona se pokušavala provesti, a i smišljena je bila naprosto kao i one sve druge, bila je stihijska, neosmišljena i bez prethodnih analiza i pripreme. Ima, kolegice i kolege, jedna anegdota koja dosta dobro oslikava ovo stanje u obrazovanju. Naime, jedan čovjek se jako žalio jednom drugom čovjeku kako je jako naporno radio cijelo ljeto ne bi li svog psa naučio govoriti. Na kraju ljeta, taj drugi čovjek je poželio razgovarati sa tim psom. Naravno da nije mogao jer pas unatoč trudu ovoga prvoga, nije naučio govorit. E tako mi, čini mi se u ovih posljednjih 6 godina i u obrazovanju. Radilo se da se eto kaže da se radi ili nekakve promocije rada i lika i djela ministra, ali se zapravo nije radilo sa stvarnom željom, ili što je možda vjerojatnije, imalo realnom perspektivom da ono što se hoće, odnosno napraviti da se napravi, odnosno da se cilj ostvari. Tako je i sa ovim prijevozom i sa smještajem jer kad se shvatilo da se ne može ipak preko noći uvesti obvezna srednja škola, onda ste ovdje u Saboru donijeli dokument koji se zove Nacionalni program mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja i u tom programu uz mnoge načelne i deklarativne mjere uvedene su i ove dvije o kojima danas raspravljamo, odnosno ove koje danas ukidamo. I sve to je uvedeno s obrazloženjem da eto, djeca ne idu u srednju školu jer roditelji nemaju dovoljno novca da im plaćaju prijevoz ili da im plaćaju smještaj i prehranu u učeničkom domu i sad ako mi uvedemo prijevoz, ako mi uvedemo sufinanciranje prehrane i smještaja, djeca će ići u srednju školu. Naravno ovdje neodgovoreno pitanje hoće li sada djeca prestati ići u srednju školu. Ako smo te mjere uveli da bi djeca krenula u školu, hoće li sada djeca prestati ići u školu. I ako je tomu tako da će prestati, onda to naprosto nije dobra odluka. Ako djeca zbog toga nisu naprosto, to nije bio kriterij za donošenje odluka ići ili ne ići u školu, onda je ono što ste predlagali prije godinu, odnosno prije dvije godine bilo potpuno nepotrebno. Dakle, ovaj zakon ne samo da ukida jedno stečajno pravo građana, nego degradira i gotovo da suspendira taj nacionalni program koji od govorljivosti zalaganja, od argumentacije je bio gotovo nacionalno važan i mi smatramo u SDP-u da je apsolutno nužan, dakle produljenje trajanja obveznog obrazovanja do prvog zanimanja i kvalifikacije je apsolutno nužan, tragično je da i taj program kao i mnogi drugi očito zbog nedovoljno smišljenosti i shvaćanja obrazovanja kao potrošnju gotovo u potpunosti suspendiramo. Kad već kolegice i kolege kolege govorimo o ovom zakonu obzirom da je od izglasavanja ovog zakona u Hrvatskom saboru prošlo evo točno godinu dana želimo iz SDP-a napomenuti da se po tom zakonu trebalo donijeti 30-tak pravilnika od kojih još niti jedan nije donesen. Pravilnik o normi, jedan od važnijih, govori se da se priprema, još uvijek ne postoji, mreža škola koja se sad donosi na nešto drugačiji način još uvijek nije donesena, a čini se da ni neće tako skoro obzirom da su u rebalansu u potpunosti srezana sredstva za mrežu osnovnih škola, odnosno za 50% za mrežu srednjih škola. O curriculumu se još uvijek priča, napravljeno je vijeće koje je natrpano uglavnom s akademicima koji govore o potrebi moratorija na donošenje curriculuma i to je nešto što treba pod hitno donijeti. Potrebne su izmjene zakona i u dijelu koji se odnose upravljanja školama koje se odnose na ovlasti ravnatelja i sastave školskih odbora. Godina dana primjene je pokazala da tu puno previše ima politike. Pedagoški standardi koji su doneseni se ni na koji način ne primjenjuju, godišnji plan za ovu godinu primjene standarda još uvijek nismo dobili, izvješće o prošloj godini nismo dobili. Dakle puno je toga potrebno učiniti da ono što smo ovdje izglasali i ono što ste vi iz ministarstva deklarirali zapravo dobije nekako svoje konkretno opredmećenje. I na samome kraju, kolegice i kolege, mi iz SDP-a mislimo da roditelji uz sve poteškoće, uz manje plaće, uz skuplji život, uz ostale nedaće koje ih čekaju na jesen ipak neće kao država štedjeti na svojoj djeci, da neće krenuti od štednje na prijevozu đaka, na kupovini knjiga. I ponavljamo s početka ulaganje u obrazovanje nije potrošnja nego jedina isplativa dugoročna investicija. Dok mi počnemo to primjenjivati u praksi, a ne samo deklarirati i razmetati se frazama društva znanja, mi naprosto ćemo se i dalje koprcati u ovome u čemu se dugo koprcamo i kao, nekako se samo utapati više u tom blatu, a ne plivati prema naprijed. Stoga zbog olakog i nedovoljno osmišljenog i gotovo stihijskog odustajanja od onoga za što se do svega prije nekoliko par dana govorilo da nam je nacionalni prioritet i da je ključno klub SDP-a neće podržati ovaj prijedlog zakona, a nadamo se da u skoroj budućnosti proračunske škare, politika Vlade neće ići za kresanjima ulaganja u obrazovanje i na kresanjima ulaganja u djecu i da je zapravo ovo jedan od posljednjih zakona o kojemu moramo na ovaj način raspravljati ovdje u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Imamo dvije prijave ispravaka navoda. Najprije uvaženi kolega Franjo Lucić. Izvolite kolega. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Evo ispravio bih netočan navod uvažene kolegice i cijenim vašu stručnost, ali nemojte toliko pričati da ste znali unaprijed dakle da će ove mjere biti neodržive. Ispravak netočnog navoda, rekli ste da ste unaprijed znali da će mjere koje je Vlada donijela biti neodržive, a to je prijevoz, to su učenici, a isključivo znate da se ova recesija dogodila za koju nitko nije znao i da je jedino zbog

isključuju, vjerojatno zato što ne žele čuti ono što ih interesira. Nemojte govoriti nešto nije. Isključivo se mjere ove donose zbog recesije i svjetske krize, jer je gospodarstvo u takvoj situaciji. No da istovremeno nije bilo toga ove bi mjere itekako bile održive i bile bi na dobrobit našeg čovjeka, za kojeg se doista borimo i vodimo brigu. No nismo istovremeno ova Vlada u stanju osigurati sredstva jer znamo da je to zbog svjetske krize i recesije. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Struka je tu podijeljena, tko ima moć vidovitosti a tko nema. Puno njih svaki dan i horoskope čita upravo zbog toga. Ali idući se javio Nevio Šetić, uvaženi kolega za ispravak navoda. Izvolite kolega. **Šetić, Nevio (HDZ)** Evo zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja bih samo ispravio jedan netočan navod gospođe hrvatska Vlada stihijski odustaje od društva znanja. Htio bih reći da to je gotovo nemoguće, zato jer je to jedan proces koji je ustoličen pred desetljeće, malo više, u našem okruženju i u Europi i to se ne može odustati, to i vi dobro znate. Činjenica da se ovdje odustaje možda od financiranja onoga što za sad nema uvjeta da se plati, a činjenica je i to da samo u pogledu obrazovanja definicija obrazovanja više nije samo znanje, nego i vještine, sposobnosti, vrijednosti i znanje. Prema tome, mi ne možemo odustati od društva znanja i hrvatska Vlada sigurno ne odustaje od društva znanja. Hvala lijepo. Dalje u ime Kluba zastupnika HNS-a, uvaženi kolega Miljenko Dorić. Izvolite kolega Dorić. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Jučer za ovom govornicom predsjednica Vlade rekla je da je cilj ovoga rebalansa snažno poticanje gospodarskog rasta i osiguravanje makroekonomske stabilnosti Republike Hrvatske. I odlučili smo se da krenemo u taj rebalans sa prvim snažnim rezovima. Gdje? U području obrazovanja. Dakle, u 21. stoljeću osigurati snažan gospodarski rast i makroekonomsku stabilnost rezovima u obrazovanju. To je nešto što vjerojatno ova Vlada može patentirati jer smo vjerojatno jedini slučaj te vrste u Europi danas. Prije godinu i pol dana Vlada se zaklinjala u društvo znanja, na sredini mandata je to vidimo društvo limitiranog znanja. Kako će to izgledati na kraju mandata nisam više siguran. Kolegice i kolege, dakle krećemo u rezove u području obrazovanja. Štedjeti na čemu? Štedjeti na prijevozu učenika srednjih škola, štedjeti na sufinanciranju škola koje provode alternativne odgojno obrazovne programe, štedjeti na smještaju i prehrani učenika u učeničkim domovima. Kolegice i kolege, možda za nas saborske zastupnike 600, 700 kuna nije veliki novac, ali za stotine tisuća hrvatskih obitelji to je enorman novac. To je novac do kojeg oni ne mogu doći, da bi sada odjednom pokrili dodatne troškove. Oni su prošle godine poslali svoje dijete đački dom u gradu xy jer im je rečeno da su troškovi pokriveni. Sada im se kaže ne, troškovi nisu više pokriveni, sada ćete vi morati dati pola toga iznosa. Onda su se odlučili prošle godine poslati svoje dijete na obrazovanje u školu koja je 20, 25 kilometara od njihovog prebivalište. Rečeno im je troškovi su vam pokriveni, neka dijete ide u školu. Sada im kažemo, ne troškovi više nisu pokriveni, morat ćete od rujna ćete od rujna mjeseca pokrivati vi pola troška. Sada što se tiče prijevoza, čuli smo već u ovoj raspravi da se ne govori ne spominje dovoljno iznos i da se tu date uštedjeti značajna sredstva. Kolegice i kolege, u Varaždinskoj županiji je HNS prije 5 godina krenuo, odnosno 5, manje od 5, onda parlamentarni izbori ali kada su bili prvi lokalni, odnosno regionalni izbori, krenuli u financiranje, odnosno osiguravanje besplatnog prijevoza učenika srednjih škola. To je bila naša ideja koju smo zaista evo i odradili u Varaždinskoj županiji. Kada je Varaždinska županija dogovarala prijevoz sa autoprijevoznicima, tada je dogovorena cijena od 385 kuna po učeniku. Nakon godinu dana dobivamo zakon i država krene ugovarati cijenu prijevoza u toj istoj županiji i cijena dođe na 650 kuna. Nešto očito nije uredu. Dakle, i tu se očito dalo uštedjeti veliki novac, ali se nije uštedjelo. Čuli smo već danas da treba štedjeti onda kada čovjek ima, a treba trošiti onda kada nema. Trošiti ušteđevinu kada čovjek nema. Mi se nažalost ponašamo upravo obrnuto. U ocjeni stanja koje smo dobili ovdje u sklopu ovog prijedloga, ja sam očekivao da ćemo imati možda jednu temeljitu analizu stanja u srednjem školstvu, da ćemo radit neku diferencijaciju između deficitarnih struka i onih struka gdje se učenici ne mogu zaposliti. Nažalost ni riječi o tome. Kolegice i kolege, da li smo svjesni toga da mnogi učenici završavaju srednje škole i ne mogu se zaposliti u struci, a i dalje upisujemo te profile. Što je njima činiti? Uzeti putovnicu i otići u Italiju, Njemačku, Nizozemsku. Žalosno, nitko u ocjeni stanja nije rekao koliki su nam gubici kroz takvo ponašanje glede upisne politike i svega ostaloga. Od tuda smo trebali krenuti u promišljanju u štednji u radu u planiranju. Ove mjere za klub HNS-a apsolutno neprihvatljive i nas je sram da moramo uopće raspravljati o tome da se makroekonomska stabilnost osigurava rezovima u sektoru obrazovanja. I zadnja prijava u ime kluba HDSSB-a kolega zastupnik Boro Grubišić. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, predstavnici Vlade, ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. prijedlog zakona broj 407. koji se zove dakle da citiram "Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju" itd. Zapravo koliko i dokle steče ovakva jedna administrativno činovnička definicija zakona ja bih rekao kratko rečeno, jednog dekreta, govori i glava II., gdje kaže "ocjena i izvori potrebnih sredstava za provođenje zakona" i kaže nije potrebno. U proračunu Republike Hrvatske nije potrebno osigurati sredstva, zaista nepotrebna glava u jednom prijedlogu zakona. Ali dobro, nomotehnika je nomotehnika, pa evo tako. Čini se da je danas kratka frizura vrlo moderna, pa evo kako netko reče proračunske škare nam po ovom prijedlogu zakona ošišaše i srednjoškolce one od kojih smo kao društvo, kao država očekivali puno i očekujemo puno, jer smo se proglasili i proglašavamo se i želimo biti društvo znanja, društvo obrazovanih ljudi, društvo uljuđenih ljudi. Nažalost od onih ošišanih 730 milijuna u rebalansu proračuna školstvo, obrazovanje je zahvaćeno sa više od trećine dakle oko 250 milijuna kuna. Jedna od tih mjera je i ovo rezanje onih kako netko reče stečenih prava bivšim ili tada već bivšim zakonom koji je bio na snazi u svezi besplatnog prijevoza učenika i financiranja srednjoškolskih domova učenika. Sada su to potpore, a sami prijevoz učenika je zapravo definitivno ošišan da tako slikovito kažem. Danas sam dobio poruku SMS iz Punitovaca općine od posebne državne skrbi, treće kategorije u kojemu mi gospodin iz Punitovaca piše da ima dvoje srednjoškolske djece i da godišnja cijena prijevoza te djece do najbliže srednje škole košta 20 tisuća kuna. On kaže da je to njegovih 5 mjesečnih plaća. Pitam ja vas državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici i svi ostali, što znači 5 mjesečnih plaća jednoga čovjeka koji sam radi, dakle žena mu ne radi, ona je domaćica doma, za dvoje srednjoškolske djece, 20 tisuća kuna ili svojih 5 mjesečnih plaća izdvojiti samo za prijevoz učenika? Kada govorimo o tome da je bio prijevoz besplatan za prvu i drugu godinu srednje škole, kasnije se mislilo sukcesivno uvoditi i za treći i četvrti razred ili godinu onda moramo znati da je točna činjenica da je svako dijete briga svoga roditelja, ali nije prijevoz jedino što roditelje košta da bi školovali svoju djecu. Priupitajmo se svi mi koji, moji su već odrasli i veliki, koliko je zapravo cijena školovanja jednog djeteta za sve ono što se iziskuje prilikom školovanja od da kažem tenisica, odjeće, knjiga, školskog pribora i svega ostaloga što jedno dijete u jednoj normalnoj školskoj dobi iziskuje kao učenik da mu se pruži i da mu se da. Zbog toga ovo smatramo jednom mjerom rebalansa koji je jučer .../Govornik za javnost i mišljenja sam kao i dobar dio zastupnika da je zapravo obrazovanje, dakle odgoj i obrazovanje zaista prekomjerno zahvaćen rebalansnim škarama i od tih 730 milijuna ponovo ponavljam ovdje pred vama i javnošću da je u tom dijelu dakle obrazovanje zahvaćeno 250 milijuna. Dakle više od trećine, oko 35% kad se točno izračuna. Zbog toga je mislim ne samo da je zapravo ugrožena ova namjera države koja je bila da kažem i dobra i dobronamjerna za besplatno srednjoškolsko obrazovanje i za obvezno srednjoškolsko obrazovanje svih učenika kako bismo popravili jednu stručnu stručnu i jednu strukturu školovanih u Republici Hrvatskoj ne samo da je ugrožena. Mislim da je pomalo ugrožen i jedan drugi cilj a cilj je zapravo i demografska obnova Republike Hrvatske. Ne govorim to da je to izravno i nitko se ne rađa sa 14, 15 godina i ne polazi srednju školu ali od cijene vrtića, od onoga što čovjek plaća za svakog učenika i što troši tijekom školovanja pa onda i do srednjoškolca i dakle cijene obrazovanja srednjoškolca zaista svaki se roditelj ili bračni par mora zamisliti što ga to čeka od rođenja njegovog djeteta pa nadalje. I onda se čudimo kako to u Hrvatskoj postoji dakle demografski pad, daleko čak teži nego u nekim razvijenim europskim zemljama. A Bože moj, a šta reći? Zato kako sam jučer zborio ili divanio o rebalansu proračuna u ukupnom iznosu iznosu toga debalansa tako danas zborim o ovome Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s konačnim prijedlogom zakona kao nečim što klub HDSSB-a ne može prihvatiti. Hvala vam lijepo.

nakon izlaganja u ime klubova kratko kažem par riječi zbog razumijevanja i možda pojašnjavanja određenih detalja koji možda nisu najprecizniji ovdje u vašim raspravama izneseni, pa ovako. Kada smo započeli sa ovom mjerom plaćanja međumjesnoga prijevoza učenika srednjih škola u sto postotnom iznosu naravno pod uvjetom da je to više od 5 kilometara od mjesta do mjesta 2007., 2008. godine znamo da su i prije toga neke županije u cijelosti svojim srednjoškolcima plaćali prijevoz i to je jasno, i sve čestitke za to. I naravno kada smo ovdje u Hrvatskom saboru donijeli tu odluku i nacionalnim programom mjera a kasnije izmjenom zakona da je to rasteretilo proračune tih županija moguće negdje i gradova i općina koji su u dogovoru sa županijom sufinancirali jedan dio pa možda nije stopostotan iznos išao iz proračuna samo županije, dakle ne govorim svih nego su se dogovorili možda da 50% dade županija a po 25% grad ili općina. I tada je ova mjera sa razine državnoga proračuna naravno dobro došla. Do tada su naravno županije ugovarale prijevoz, ali kada smo započeli sa ovom mjerom 2007., 2008. i ove godine naravno mi smo osiguravali sredstva u državnom proračunu za prijevoz ali nismo, poštovani zastupniče Doriću nismo mi ugovarali prijevoz u županijama nego su županije ugovarale. Mi smo samo transferirali sredstva županijama da mogu platiti prijevoz. Razlika je nastala istina bog, ja ću vas podsjetiti ova mjera je pomalo i u nezgodno vrijeme došla. Vi se dobro sjećate te prve godine da je naglo počela rasti cijena goriva, da je došla na 140 dolara za barel i naravno kako je cijena goriva rasla tako su prijevoznici podizali cijenu prijevoza. Kad bismo s ovom mjerom nastavili iduće godine u državnom proračunu trebalo bi osigurati preko 500 milijuna kuna. Međutim, nakon što je počela padati cijena goriva uglavnom se nije dešavalo u najvećem broju slučajeva da je cijena skidana prema dolje nego je ostala uglavnom na onoj razini. I znate šta još? Dogodilo se, vi se sjetite prijašnjih vremena. Postojala je tzv. radnička mjesečna karta i učenička mjesečna karta. Učenička mjesečna karta je bila negdje 30 do 40% jeftinija od radničke, a početkom ovih mjera što doista nismo predvidjeli kada smo pravili analize dogodilo se obrnuto. Postala je učenička karta za četrdesetak posto skuplja kod prijevoza od radničke što nikad bilo nije i to doista nismo bili predvidjeli. Dakle, može tu ići nekakav izgovor vi plaćate po izvršenom poslu, po dostavljenom računu pa to bude mjesec dana kasnije a prije se plaćalo unaprijed ali ne zaboga u tolikoj mjeri da je trebalo doći do tolike razlike u cijeni. Razlika od županije do županije naravno postoji. Imate županija gdje imate samo jednoga prijevoznika, naravno da se raspisuje javni natječaj ali se ne prijavljuje više. Dakle položaj monopola i onda cijena može biti doista svakakva. Županija kada ugovara nema mogućnosti izabrati jedno od tri, kada tri nema, kada postoji samo jedan. Dakle, to je rezultiralo doista popriličnim izdacima koje jednostavno više ne možemo servisirati. Onoga trena kada smo pravili izračune naravno nismo računali sa ovakvim iznosima, nismo računali na ovu situaciju. Druga stvar, kada je riječ o upisnoj politici što je također ovdje spomenuto. Ja ću vas podsjetiti mi donosimo odluku o upisu i strukturu upisa po županijama. Ali postupak ide ovako, škola svojoj županiji kao osnivaču, srednja škola svojoj županiji kao osnivaču predlaže plan upisa. Županija kao osnivač prihvaća ili traži korekciju od same škole znajući kakva je struktura gospodarstva te županije. Znajući kakvi su podaci na Zavodu za zapošljavanje. I dakle kada se usuglase a u brojnim županijama intervenira i Hrvatska obrtnička komora koja u nekim situacijama jasno kaže da se, jer treba osigurati slobodna naučnička mjesta gdje će učenik provoditi praksu. I onda Hrvatska obrtnička komora kaže, dajte korigirajte taj broj učenika koji želite upisati recimo u frizere. Zašto? Zato što ih na zavodu za zapošljavanje imamo 150. Ako ih opet upišete u nekakvom velikom broju oni će završiti na Zavodu za zapošljavanje. Jedan dio njih vjerojatno će se pojaviti na crnom tržištu i raditi neprijavljen. I biti nelojalna konkurencija onima koji plaćaju poreze ovoj državi. To nije u redu. Naravno da sugeriraju u županiji da smanji tu upisnu kvotu. I u brojnim županijama to tako i prihvaćaju. To sve što dogovore pošalju u ministarstvo, mi nemamo razloga osporavati njihove projekcije odnosno njihove planove upisa. Nemamo razloga. Dakle, pitanje je sada, rekao bih izražene odgovornosti u svakoj županiji kako će se u svakoj županiji postaviti da se ne obrazuju kadrovi koji neće imati šansi na tržištu rada. I na koncu možda da spomenem, kada je poštovani zastupnik Grubišić govorio u ime HDSSB-a, spomenuo je ove mjere koje idu sa razine države, ali ja ću podsjetiti svi u Republici Hrvatskoj trebaju voditi računa o obrazovanju u svojoj sredini i to voditi računa o tomu da to obrazovanje bude kvalitetno. Dakle, stoga neke sredine, naravno više one koje imaju više novca, doduše to nije pravilo ulažu u obrazovanje i pored onoga što država čini. Pa smo tako imali situaciju da su neki plaćali i prijevoz kada to nije bila mjera iz državnoga proračuna koji će možda to i nastaviti. Bilo je onih koji su uzimali udžbenike kada država nije uzimala udžbenike. Dakle, niste samo vi ovdje u Hrvatskome saboru koji donosite zakone, koji donosite državni proračun, oni koji brinu o standardu u našim osnovnim i srednjim školama. To su sigurno i njihovi osnivači, dakle i županije a u osnovnim školama i gradovi koji su osnivači i oni su koliko su mogli vodili računa o tome. Mi smo uvjereni da će to tako biti i ubuduće. Onoliko naravno koliko mogu ali da će naći prostora da sve ovo koliko treba pomoći zapravo i pomognu. I na koncu još samo jedna stvar. Kada je riječ o smještaju u učeničke domove, ja ću ponoviti, dakle, ova mjera 100% ide do 31. prosinca ove godine a od 1. siječnja ide 50%. Za ovih 50%, znači koliko će participirati roditelji, 630 kuna, ja se usuđujem reći da je to bolji standard nego što imamo recimo kod studenata. Učenici imaju doručak, ručak, večeru, smještaj, imaju kompletnu skrb, dakle, komunikaciju sa školom, komunikaciju sa roditeljima, to čine njihovi odgajatelji, imaju brojne slobodne aktivnosti osim onih koje imaju u školi, imaju odlaske u kino, imaju odlaske u kazalište, koji možda u svojim sredinama i ne upražnjavaju a ovdje im je to osigurano. Dakle, radi se zapravo o istina Bog, o smanjenju za 50% ali hoću vam reći da i sa tih 50% država poprilično vodi računa o tom standardu koji oni na takav način ostvaruju. Hvala lijepa. lijepa državnom tajniku, zapravo na ovom primjeru koji je on ovdje iznio, ranije bilo rečeni i u raspravi se zorno pokazuje što to znači kada jedan ugovara a drugi plaća. Ali mi u županijama i gradovima i općinama dobro znamo koliko je to koštalo i kuda je otišlo, ali je sigurno da će to trebati dalje pratiti i da će se određene stvari valjda i vratiti ali imamo i dvije prijavke ispravaka kolega Vinković. Izvolite. Uvaženi gospodine državni tajniče, rekli ste da ne možete shvatiti ovu mjeru upravo radi cijene učeničkih karata koji su županije ili gradovi plaćali autoprijevoznicima. To nije istina jer je to prije svega stvar za državno odvjetništvo jer su svi ti prijevoznici. To je stvar za državno odvjetništvo jer su oni pljačkali državni proračun. Sami ste rekli da je cijena odjednom otišla gore, na osnovu jedne ponude su se sklapali ugovori. Danas je činjenica da da se ta sredstva u državnom proračunu mogla raspodijeliti, subvencionirati za sve učenike i studente koji trebaju prijevoz. A danas isto tako po ovim odlukama i plus ovim sa udžbenicima mi definitivno priznajemo da odustajemo od projekta hrvatska znanja. Hvala. I uvažena kolegica Marija Lugarić. Izvolite ispravak navoda. druge svoje odluke, donose lokalne proračune, a mi zaista jedini donosimo zakone i državni proračun. No, međutim, divno je što neke jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave preuzimaju jedan dio odgovornosti za obrazovanje, no međutim, mi se u poziciji kada nam je obrazovanje A od strategijskog značenja, B dijelom i ustavna obveza. Što obavezno, što po Ustavu se mora osigurati jednako pravo svima na srednjoškolsko obrazovanje ne možemo pouzdati na dobru volju nekih ili ponekih jedinica lokalne i područne samouprave. I to je posao države i zato je ovo sporno. Hvala lijepo. Ispravila ste navod, što je točno da u školstvu trebamo i obrazovanje i znanju svi skrbiti. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi kolega zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. Prije nekoliko godina sam, nekako u ovo doba godine razgovarao sa jednom finskom delegacijom i strašno nas je zanimalo koliko izdvajaju za obrazovanje i znanost. Rekli su da još ne mogu točno reći, još nikako ne mogu točno reći jer uskoro imaju rebalans proračuna, pa je jedan od članova naše delegacije cinički pitao a koliko će vam uzeti, a ovi su nas u čudu gledali pa su rekli ne, rekli ne, proračun u Finskoj služi tome da se daje obrazovanju i znanosti i još nešto zdravstvu. Tako da tome služi proračun u Finskoj, a ne da se ništa obrazovanju oduzima. Nažalost, kod nas stvari idu obratnim tokom. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je u dva rebalansa izgubili blizu 10% svoga proračuna i to su zapravo najveći rezovi u antirecesijskim mjerama ove Vlade i moram reći ovoga Sabora. I to je tragično da se ide obrnutim redom. Obrazovanje je, kao što znate i kao što smo jučer spominjali, nacionalni prioritet i to piše u programu ove Vlade. obrazovanje je jednako tako, zajedno sa znanošću, ona jedina poluga koja nas može približiti društvu znanja. Mi smo još jako, jako, jako daleko od toga i Vlada može donositi stimulativne i destimulativne mjere. I ako je obrazovanje nacionalni prioritet i ako je obrazovanje jedina poluga koja nas približiti razvijenom svijetu i pomoću koje možemo pokrenuti novi razvojni ciklus, onda se obrazovanje čuva od negativnih rebalansa i na kraju dolazi na red negativnih rebalansa. Onda se ponajprije iscrpe sva ostala financijska sredstva i izvori da bi se došlo možda, možda do smanjivanja troškova onoga odnosno smanjivanja proračuna onog resora koji je od nacionalnog prioriteta. Dapače, možda se trebalo raditi rebalans proračuna tako da su Ministarstvu obrazovanja, znanosti i sporta trebalo reći mi ćemo napraviti unutarnji rebalans, ali će nam ukupna sredstva ostati. Nažalost je sasvim drugačiji slučaj i ja sa kolegama koji su se o tome dakle izražavali, dijelim dosta veliku zabrinutost. Drugo, mi zadiremo zapravo u školstvo, mi zadiremo među djecu i smanjujemo roditeljima, ali onda i djeci stečena prava. To možda i nije u trenucima krize tako tragično, ali je tragična posljedica toga. S obzirom na troškove koje, dakle usputne troškove koje obrazovanje sa sobom nosi, s obzirom na pokatkad i direktne troškove koje obrazovanje sa sobom nosi, restrikcijama će sve više i više obrazovanje postati dostupno samo za imućne, a ne niti za darovite, niti za dobre niti za dobre i uredne da tako kažem, ako su iz nekakvih slojeva koji još ne spadaju u socijalno kritične kategorije, a roditelji neće biti u stanju plaćati one troškove obrazovanja koje sada spominjete. Obrazovanje će postati brana socijalne mobilnosti i na taj način ćemo se, dakle svi oni koji će se zalagati za takve mjere, zalagati za protuustavne mjere. Ja vas podsjećam, Hrvatska je socijalna država i ima obavezu brinuti dakle o onima koji su najpotrebitiji, koji nisu u stanju pokriti troškove obrazovanja svoje djece. Mi smo osim toga u Saboru donijeli nacionalni program, to se zove Mjera za uvođenje obaveznog srednje-školskog obrazovanja. Mi malo po malo grickamo te mjere i pitanje je šta će na koncu ostati. Osim troškova prijevoza u ovoj redukciji je zapravo ukinut i smanjen još jedan izdatak, a to je izdatak koji je užasno dragocjen, za kojeg smo se strahovito zalagali, koji je jedva uveden u Hrvatsku i sada ga smanjujemo na mjeru da je pitanje da li će moći opstati. To je alternativno obrazovanje, to su oblici alternativnog obrazovanja. Dakle, ako i to ukinemo onda će ostati samo javno obrazovanje ili privatno obrazovanje koje će biti replika javnog obrazovanja. A alternativno obrazovanje koje je razvijeno u svijetu, hvala na pitanju, u Hrvatskoj je ono prisutno u vrlo, vrlo malom i uskom segmentu i sad ga potkopavamo. I ja mislim da će i to izazvati izrazito negativne posljedice. Konačno, ja se bojim da ovaj način postupanja malo ti obećam, pa ti onda malo dam, pa ti malo uzmem, pokazuje zapravo jednu nevjerodostojnost i nestalnost načina upravljanja. Pa zapravo nije država i ne bi smjela biti nikakav eksperimentalni poligon na razini privatne firme ili nekakvog poduzeća. Jučer smo čuli da se neki ljudi odgovornije odnose kad idu kupovati jogurt, nego prema onome što se zbiva sa nacionalnim dakle hrvatskim proračunom i ja mislim da bi trebalo voditi računa o tome da se ponajprije iscrpe sva ostala sredstva, a tek onda da se počinje zadirati u školstvo, odnosno smanjivati ukupna sredstva koja su školstvu na raspolaganje i to je principijelni stav SDP-a zašto mi nećemo biti za ovaj zakon i za konsekvencu rebalansa proračuna kojom se ovo donosi. Hvala vam lijepa. lijepo, kolega Flego. Imamo tri prijave replika. Najprije uvaženi kolega Mario Habek. Izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Kolega Flego, ono što sa sigurnošću ja mogu potvrditi da bez obzira na ovu odluku Vlade, da Varaždinska i Krapinsko-zagorska županija neće dozvoliti da ova Vlada i dalje uništava obrazovanje u ovoj zemlji. Mi ćemo naime, ove dvije županije će i dalje nastaviti, unatoč ovoj odluci Vlade, sufinancirati odnosno plaćati prijevoz učenicima srednjih škola, jer mi smo i u svojim programima inače stavljamo obrazovanje kao prioritet u ovoj zemlji, a pogotovo u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji gdje su na vlasti SDP i HNS koji su oduvijek kao prioritet u svojim programima imali obrazovanje. Školovanje djece mora predstavljati interes svih nas, stoga će ove dvije županije svima nastojati osigurati maksimalne uvjete za nastavak školovanja. Time ćemo sanirati sa sigurnošću ovaj deficit koji nam je napravila ova Vlada koja ovakvim potezom šalje jednu lošu poruku, poruku svim mladim ljudima da im ono nisu prioritet, nego neki drugi privatni interesi. lijepa. Nema potrebe za odgovor. Ovo je samo potvrda kolegica Lugarić da svi moramo brinuti. To je dobro. Kolega Dorić, vi ste se javili za repliku. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Flego, potpuno se slažem s time, sa onime što ste rekli. Naime, da financijski status roditelja ne smije biti limitirajući faktor za obrazovanje njihove djece. To je neprihvatljivo. Očekivao sam barem od Vlade kad već predlaže ovako drastične mjere koje roditelji nisu očekivali učlanivši svoju djecu u đački dom, naime osiguravajući njihovo školovanje u nekom mjestu koje je relativno udaljeno od mjesta prebivališta da će barem se ponuditi učeničke kredite ili neka druga mjera kojom će moći premostiti roditelji situaciju u kojoj su se našli. Na žalost, ni ta minimalna ponuda roditeljima nije dana. To sam mislio da ćete možda vi spomenuti i zato sam se javio za repliku. lijepo. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Flego. Izvolite. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Gospodine Doriću, ja se s vama u potpunosti slažem, dakle da je Vlada pogotovo u trenucima krize kada reducira financije na jednom mjestu to na neki način morala kompenzirati na nekom drugom mjestu. Ja sam jučer govorio o tome da je tragično da se u vremenu krize, dakle u vrijeme potrebitosti novaca na različitim segmentima i u različitim džepovima da tako kažem smanjuju količine novaca za stipendije. Upravo bismo sada trebali pojačati stipendije. I ja se nadam da će ovaj Sabor usvojiti prijedlog odbora, dakle da se obvezuje Vlada da nađe sredstva za socijalno potrebite. Ali jednako tako se nadamo da će na svim razinama, dakle i na razinama općina i na razinama županija, dakle na razinama općina kao što smo čuli i županija ali jednako tako i na razini države biti povećana sredstva za stipendije pogotovo za one najbolje. Jer ako u one najbolje uložimo jedan, jedinicu napora jedan oni će se maknuti za 10. Ako u srednje uložimo jedinicu napora 1 oni će se maknuti za 1. Dakle, ispod prosječne uložimo jedinicu ispod prosječne uložimo jedinicu 1 oni će se maknuti za, pomaknuti za 0,1. Dakle, treba ulagati u sve koji su redoviti, a pogotovo u darovite. Napose treba ulagati u njih ako su oni iz socijalno problematičnih Dakle, u kojima roditelji ne mogu smoći sredstava da ih školuju. I ako ne osiguramo ta sredstva to će biti gubitak ne samo za nas nego za cjelokupnu zajednicu, jer su vještine i znanja opća dobra, ne samo osobno. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. I treća prijava replike kolega Vujić. Izvolite. **Vujić, Antun (SDP)** Hvala lijepa. Imam potrebu za replikom zbog toga što mi se čini da čak i kod kolege Flege koji ima najkompetentniju po meni jednu od najkompetentnijih diskusija. Na neki način nije podvučena jedna razlika, a između one kritike ovoga proračuna koji se tiče toga da on, dakle nije razvojan u smislu dakle da ne prihvaća temeljne stvari društva znanja itd. itd. Međutim, ovdje se radi još o nečem dodatku preko toga, a to je da on zapravo dira u egzistencijalne fizičke pretpostavke samoga obrazovanja. Kolega Janjić ja razumijem mislim skoro sve vaše argumente. Ja bih se mogao sa svima složiti osim sa jednim generalnim, a to je da vi kao Vlada imate instrumente da riješite pitanje prijevoza, da riješite pitanje prehrane. To je odiozno da mislim mi raspravljamo ovdje u ovom Saboru, dakle ne sada čak o onim stvarima koji su akcenti davani od mnogih zastupnika u smislu kako dalje razvijati obrazovanje, kako da stvorimo društvo znanja. Nego mi raspravljamo tako reći na Dikensovski način o tome hoće li ta djeca moći do škole i da li će tamo moći nešto pojesti. Pa molim vas lijepo! Pa to nema zemlje koja si to dopušta. To je jedan višak problema. I ponovo vam kažem gospodine Janjiću ja se mogu složiti sa vašom argumentacijom. Vi ste izrekli sve sve teškoće koje imate od natječaja pa do ne znam čega kako to stoji. Ali vi ste Vlada, vi to trebate riješiti. Vi i Vlada u cjelini. Ovo bi trebalo anulirati da ne postoji ovakav problem u Hrvatskoj u Saboru, da se raspravlja o tome hoće li djeca moći do škole i hoće li imati tamo što pojesti.

idemo na pojedinačnu raspravu dalje. Uvaženi kolega Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Ja moram reći da se u velikoj mjeri slažem sa mnogo toga što je ovdje danas izrečeno u ovoj raspravi kada je u pitanju potreba ulaganja u obrazovanje. međutim, ne želim ponavljati nego reći nešto što o ovom problemu do sad nije rečeno, a to je na koga se on najviše odnosi i kako će utjecati na razvoj ponajprije slavonskog sela. Dakle, područja iz kojeg ja dolazim. Ovo rezanje, ove mogućnosti neće pogoditi učenike koji žive u gradovima. On će pogoditi ponajviše one koji dolaze iz seoskih sredina u gradove, u srednje škole. I to je zapravo struktura ljudi koja ima najmanje sredstava na raspolaganju. I moram reći nešto drugo što smatram ovdje posebice značajno. Mi na slavonskom selu imamo najveći problem u obrazovnoj strukturi ljudi koji žive na selu nemaju šanse razvijati svoju sredinu i osiguravati sebi budućnost nego kroz obrazovanje. I praktično ih dovodimo ovakvim prijedlogom u situaciju da im se to dovodi u pitanje. I to zbog toga smatram da je upravo ovo posljednja mjera koju treba primjenjivati u uvjetima kada se treba štediti i rezati na različitim troškovima. Sve drugo treba biti prije od ove mjere. Kada je u pitanju primjerice razina nezaposlenosti na selu, onda moram reći da mi imamo općina u kojoj je nezaposlenost preko 90% i to zbog toga što više poljoprivreda ne može apsorbirati tu radnu snagu koja postoji na selima, pa moramo im omogućiti kroz obrazovanje priliku da žive ljudi od nečeg drugog. I tu zapravo u ovom trenutku te najsiromašnije ljude praktično ovom mjerom podržavamo. Ja apsolutno podržavam sve ideje o tome da se onim najpotrebitijim pomogne na takav način da im se osiguraju posebice povlastice različite koje se mogu kroz ovaj sustav kako bi se ublažila posljedica ovoga. Dapače. Ali nemojmo štediti na ovome, jer ta razina nezaposlenosti od preko 90% upozorava. I stoga je ova mjera značajnija i ima teže posljedice od svih poticaja i potpora u poljoprivredi koje omogućavaju prihode samim poljoprivrednicima i ljudima koji žive na selu. Zbog toga nemojmo ovo ukidati. Gospodin državni tajnik je upozorio na probleme koji postoje. Vjerujem da postoje i treba nalazit načina kako ih riješit, kako premostit i kako osigurat na drugi način. Ali apsolutno je sigurno to da djeca koja dolaze, učenici koji dolaze iz seoskih sredina u gradove, pa naravno da tada imaju i mogućnosti koje pruža gradska sredina, od odlazaka u kazalište do svega ostalog. Pa nema na selima kazalište i to je sasvim normalno i to treba. Ali moramo bit svjesni i toga da je iznimno velik pritisak i na đačke domove, da oni ne mogu jednostavno osigurati i potrebna mjesta koja bi bila potrebna učenicima koji žele dolaziti u gradske sredine kako bi tamo nastavljali školu. Dakle, obrazovanje u ovom segmentu je nešto što praktično omogućava perspektivu posebice učenicima koji dolazi sa sela i razvoj posebice slavonskog sela. treba u ovim uvjetima kada se mora štedjet, prije svega oporezivat luksuz, alkoholna pića, cigarete itd., a ovo mora bit doista posljednja mjera koja će se primjenjivat u štednji. Hvala lijepa. Hvala lijepo. I u zadnji čas prijava jedne replike, uvaženi kolega Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo, jednim dijelom bih se složio sa kolegom Srbom kad govori o problemu učenika koji dolaze jasno iz sela, dakle manjih sredina i gravitiraju prema gradovima kad je u pitanju i dakle njihov standard, odnosno standard njihovih roditelja, pa i problem prijevoza. Međutim, tu postoji u svakom slučaju rješenje koje je i do sada bilo, kolega Srb. Konkretno, ja dolazim iz jedne takve sredine koja je vrlo velika, jedna od najvećih, dakle ne samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nego i u Hrvatskoj sa negdje oko 300 kilometara kvadratnih, 294 sa 25 naselja, 28 velikih mjesnih odbora, da ne govorim o pustim podnaseljima gdje djeca dolaze svaki dan autobusima, ali na način da grad participira 30%, prijevoznik 20, tako da i oni koji plaćaju, plaćaju 50% od te karte. To je jedno. A drugo, mislim da ne možemo govoriti o tome da se ovo oduzima svima. Čuli smo dakle jučer premijerku, odnosno čuli smo da se ovo ne odnosi na onu kategoriju dakle koja pripada pripada potrebitima, a to su znači oni koji su pri socijalnoj skrbi, odnosno tu se radi negdje o nekih 40-ak tisuća dakle potrebitih, a oni se neće financirati iz ministarstva iz kojeg dolazi gospodin Janjić kojega prozivate, nego iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, odnosno Ministarstva branitelja. Znači, biti će uključena i djeca branitelja i djeca dakle onih koji primaju socijalnu skrb i o kojima institucija socijalne skrbi vodi računa. Isti ti se isto tako obraćaju i upravama gradskim i općinskim koji u takvim slučajevima plaćaju toj djeci punu kartu. Ja sam svjedok toga i imam za to primjer, ali u principu mogu prihvatiti ovaj vaš prvi dio, ali ovaj drugi dakako nikako i ne bi trebalo baš na taj način i u tom pogledu raspravljati kao što je raspravljao kolega Vujić, pa sada i vi. Zahvaljujem. **Friščić, Odgovor na repliku, kolega Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Matković, meni je drago što i vi prepoznajete postojanje tog problema, no međutim ono što zasigurno treba napraviti, treba pod hitno prije početka nove školske godine osigurat model i pravilnik po kojem će se osigurati sredstva onima koji su potrebiti, koji ne mogu sebi priuštiti odlazak u školu. Evo, i kolega Grubišić je spominjao jedan primjer. Takvih primjera ima beskrajno puno. Ali upravo zbog toga što je selo postalo izuzetno siromašni dio hrvatskog društva i to su ljudi koji imaju najmanje moguće prihode i upravo njih ovo najteže pogađa. Zbog toga se mora pronaći model kako toj djeci, tim roditeljima pomoć. Hvala Hvala lijepo. Dalje ide rasprava, uvaženi kolega Dragutin Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pa ja ću svoju raspravu evo, započeti, možda nije ovako primjereno, ali postoji jedna stara kletva "dao ti Bog da imaš pa poslije nemaš". Mislim da je ova kletva pala upravo na ovu Vladu iz koje je na vrijeme otišao onaj koji je mislio da ima i da dijeli kao Bog pa se evo, dijelilo i u ovome segmentu. Ovi koji su ostali došli su u situaciju da nemaju i oni danas kao što je tu i gospodin državni tajnik govorio, moraju biti i socijalno osjetljivi, moraju vidjeti kome će moći nešto i platiti, a u isto vrijeme došli su u situaciju i da plaćaju dugove rasipništva bivšeg vođe. I što sada? Da li su dovoljne upravo ove promjene zakona bez popratnih analiza, bez toga da vidimo tko je sve dobivao te beneficije, da li su ih svi trebali konzumirati? Mislim da je to jedno od pitanja koje je u prošlom razdoblju bilo prisutno, ne samo u ovome, nego možda i u nekim drugima, pa je pred izbore ono svi ćete dobiti ovo, svi ćete dobili ono, bez obzira da li to netko treba dobiti ili ne treba dobiti. I sada koje se to obveze ukidaju? Pa kaže da se ukida obveza državnog proračuna za financiranje prijevoza sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza za učenike srednjih škola koji su ostvarili to pravo. Je, ostvarili su pravo jer ovaj Sabor im je donio to pravo. Zatim sredstva za financiranje smještaja i prehrana učenika u učeničkim domovima. Govori se da je to 50% bi se trebalo smanjiti, odnosno 50% bi se trebalo plaćati, 50% će ostati. Ne znam zbog čega je bilo to, hajde idemo, dajemo svima. Zna se zbog čega. I dosadašnje zakonske obveze da se sufinanciraju škole koje provode alternativne odgojno-obrazovne programe. Znači, to su obveze koje je preuzeo ovaj Sabor, ova država, ovo ministarstvo i koje ćemo sada morati, koje će se ukinuti, a kome ostaju te obveze? Onima koji su ih i imali vjerojatno i prije, a to u prvom redu su roditelji. Vjerojatno će ti roditelji i dalje to smatrati kao svoj prioritet jer zato i imaju djecu i školuju ih i žele da postanu ljudi od njih. Svi smo mi prolazili to i često puta u teškoj situaciji živeći, ali roditelj je bio taj koji se odricao i on se uvijek odriče, a država nekad malo da, nekad uzme jelda, odnosno prestane davati. Vjerojatno zbog toga što je država na jedan populistički način nudila te olakšice one su bile prvenstveno u dnevno politički svrhe pred izbore i danas danas kad govorimo zbog čega ukida se to kažemo to je zbog recesije, manjkom u proračunima. Vlada i vladajući trebaju i preuzeti i svoj dio odgovornosti. Ispada da je najjednostavnije reći pih puj ne vrijedi, ono prije i sad idemo po ovim izmjenama, a vi se snalazite kako znate. To nije dobro, posebno kad čujemo, jučer sam čuo to na televiziji da nova premijerka kaže da se ne odustaje od Pelješkog mosta. Pa o tom Pelješkom mostu svi do sada su jako diskutabilno govorili, odnosno smatrali da to ipak nam u ovom trenutku ne treba, a vjerojatno će za ovaj prijevoz reći ljudi da je potreban. Zašto već ako smo samo prelazimo na jednu novu stvar, a ništa nismo rekli čim bi to mogli eventualno zamijeniti. Pa ovdje je bilo govore, evo i prof. Dorić je govorio stipendiranje tih učenika, vezati te stipendije za uspjeh. Pa mi smo svi, manje-više koji smo stariji imali studentske kredite i to nam je bila i olakšica i na taj način smo se nekako i školovali, jer nije lako bilo doći iz Slavonije u Zagreb pa ovdje živjeti, plaćati podstanarstvo itd. i sve što je išlo uz to. Zato mislim da bi trebalo u prvom redu reći novome ministru dr. Fuchsu da i svima u ministarstvu, nemojte više raditi po spinu bivšeg ministra. On je veličajući sebe govorio da smo već poobrazovani u Europi uvodeći bolonjski program, a nije uspostavio ni kadrove ni materijalne uvjete, ili ovo besplatne udžbenike, prijevoz besplatni i drugo. Mislim i on se ponašao na neki način u svojim izjavama kao neka vrsta boga koji dijeli, ali je kao i njego šef podvio rep i otišao u prvoj prilici kada više nema što dijeliti, odnosno rasipati. Na kraju moram reći da ovo područje nije prvo za stabiliziranje proračuna i gospodine tajniče i u ministarstvu kad razmislite vidjet ćete da su vaša obrazloženja tanka za usvajanje ovih izmjena. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Vrijeme za prijavu za raspravu je isteklo po ovoj točki, ali imamo još dvije prijave. Na redu je kolega zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko

intelektualni kapital, inovacije i poduzetništvo predstavljaju tri osnovne konkurentske prednosti po kojoj se uspješne tvrtke razlikuju u svijetu od neuspješnih. Znanje je neraskidivo vezano i s korupcijom. Obrazovani se uspješnije bore sa korupcijom, prema tome korupcija povećava siromaštvo, ako imamo obrazovane ljude onda se automatski borimo i protiv korupcije i protiv siromaštva. Mene nerijetko kolege u ovoj sabornici iz vladajuće stranke napadaju da sam pregrub kada govorim o hrvatskoj Vladi, ali ja sam samo iskren, a ponekad istina zvuči grubo. Prema tome, kako drugačije tumačiti odnos kroz ovaj kroz ovaj rebalans o školstvu i ove zakone koji usput prate taj rebalans, nego kao neodgovornost i nesposobnost aktualne Vlade prema školstvu, prema onima koji bi obrazovanjem trebali biti garancija da će Hrvatska u 21. stoljeću kročiti zaista naprijed i ići naprijed, a ne kako je bilo do sada. Prema tome ako pogledamo da je obrazovanje u dva rebalansa izgubilo gotovo milijardu i 500 tisuća kuna i vratilo se u svojim sredstvima na 2007. godinu, onda zaista moramo priznati da je parola koja je po meni bila jedna od najizvikivanijih parola u Hrvatskoj u posljednjih 6 godina Hrvatska društvo znanja, bila zaista samo politička parola, politička parola koja iza sebe nije imala spremnost da se zaista omogući da Hrvatska postane društvo znanja. Prema tome nije ovdje samo riječ o besplatnim udžbenicima, o financiranju prijevoza, to je daleko širi problem koji ako se ovako nastavi neće omogućiti da u Hrvatskoj svima školovanje, kao i zdravstvo uostalom, bude jednako dostupno, da svako dijete ima pravo da u skladu sa svojim sposobnostima, a ne sa materijalnim mogućnostima ne samo osnovnu i srednju školu, nego i fakultet. Dakle posebno je tužno da Vlada ovim prijedlogom u potpunosti izbacuje mogućnost postojanja dijela škola u Hrvatskoj, ja se dobro, dobro sam upoznat s tim problemom budući da su me u Rijeci zamolili da im pomognem, dakle alternativna …/Govornik se ne razumije./… škola u Rijeci. Ovom odlukom hrvatske Vlade će prestati postojati. Prema tome, do sad je Vlada imala obvezu da sa 80% sufinancira program alternativnih škola, ona to ukida, to znači ključ u bravu alternativnih škola. A da li mi netko može objasniti zašto je Vlada odlučila zatvoriti alternativne škole? Ako je to jedan od prvih koraka ove Vlade onda je to jedan dokaz da je ona neodgovorna i da nije sposobna voditi ovu Hrvatsku. Prema tome, srednja škola za sve, besplatni udžbenici za sve bile su parole ministra Primorca, bile su parole i potpredsjednice Vlade u to vrijeme gospođe Kosor, parole koje su samo koristile za demagoško skupljanje političkih bodova, a zapravo uopće nisu imale krajnji cilj podizanje mogućnosti da svi steknu steknu znanje koje će im omogućiti da dobiju dobro radno mjesto, da dobiju stan, da osnuju obitelj, da odgajaju svoju djecu, da djeca imaju vrtiće gdje će učiti i ona da će ići u škole koja će raditi u jednoj smjeni, koje će imati sportske dvorane, školske sportske dvorane, koje će imati mogućnosti dodatnih školskih aktivnosti učenja stranih jezika, a toga danas nema. Dakle nije samo problem što roditelj neće imati novaca kupiti udžbenike za svoju djecu, on mora kupiti školski pribor, mora kupiti hlače djetetu, djeca rastu, mora kupiti cipele. Vidjet ćete da neka djeca mogu platiti nastavu stranih jezika, druga ne mogu. Druga djeca idu na sportske aktivnosti, jedna ne idu. Dakle imamo raslojavanje od samog početka koje je vezano isključivo uz materijalne sposobnosti, a ne uz talentiranost i mogućnost djece da stječu nova znanja. Dakle ukidamo ovim rebalansima, prošlim i ovim, i sredstva za unapređivanje rada sa nadarenom djecom, opremanje školskih knjižnica. Dakle ukidamo sve što omogućuje djeci da uče više i da zaista steknu znanja koja govore da je Hrvatska zemlja znanja, a ne da je to samo parola koja se posebno isticala pred lokalne izbore kada se klicalo da će sva djeca dobiti besplatne udžbenike, a znalo se tada da to nije moguće. Ne to se tada vikalo glasno, čak se reklo školama da unište, da u stari papir bace udžbenike. Očito će nam u 9. mjesecu trebati jedna velika akcija pod imenom "Solidarnost na djelu" da skupimo te udžbenike i da ih podijelimo onima koji neće imati novaca da kupe Opet se govori, pa neka jedinice lokalne samouprave riješe taj problem, a jučer se jedinice lokalne samouprave napadalo da su rasipne, da zapravo troše novce za nešto što ne koristi nikome, nego na kupnju automobila, plaća i sve ostalo, a znamo dobro da to nije istina. Ja dolazim iz Rijeke gdje već duži niz godina sufinanciramo čitav niz i alternativnih programa i rad s nadarenom djecom. Imamo i programe za sufinanciranje čitavog niza drugih aktivnosti, nabavu školskog pribora i svega. Ali to je obveza koju smo mi preuzeli na sebe kao socijaldemokrati koji vodimo taj grad, a zapravo bi to trebala riješiti države A ne opet provoditi decentralizaciju, mi sada imamo novu decentralizaciju, to je decentralizacija obveza, obveza vezanih za osnovno školstvo, za srednje školstvo. Ali tu decentralizaciju obveza ne prati fiskalna decentralizacija, decentralizacija koja bi omogućila da mi raspolažemo tim novcem, jer očito smo dokazali da to možemo učiniti bolje. Prema tome, ovaj rebalans pokazuje krah projekta "Hrvatska društvo znanja",

Pa puno je toga netočno kolega Jovanović u svojoj raspravi iznio. A ja ću ispraviti samo onaj dio koji govori i često je ponavljao da ova Vlada samo ukida prava osjetljivim osjetljivim skupinama preko udžbenika, puta, pa je došao čak do neke brojke od milijardu i nešto kuna koju ja nigdje nisam vidio. A kako je to izgledalo nekada kada je ministar bio njegov kolega, tada je ukupno bilo ispod 2 milijarde kuna za obrazovanje, sa tendencijom da svake godine se diše 10%, pa bi tako tek 2000. došli na 7 milijardi. A ja ću sada reći, dakle da u ovih par godina mi smo proračun, ovo radi hrvatske javnosti da se zna, da smo proračun za obrazovanje i šport podigli sa 7 milijardi na 12 milijardi. To dovoljno govori kolika je briga ove Vlade i kako se mislio o znanju i uvjetima onih koji trebaju dobiti znanja. **Friščić, Josip Vi ste dosta toga izrecipricirali. Ali je na redu i replika kolegice Lugarić, pa ću tolerirati kolegi Jovanoviću da nešto dulje i onda odgovori. Izvolite kolegice Lugarić. Kolega Jovanoviću govorili ste da ovim zakonom između ostalog i Valdorfska škola u Rijeci može staviti ključ u bravu. Ne samo Valdorfska škola u Rijeci, nego čini mi se i 7 drugih alternativnih škola. Tragedija jest da mi imamo 8 alternativnih škola u državi i da će nam država spasiti rezanje sufinanciranja 8, ne 80, ne 800. Osam alternativnih škola. Važnost alternativnih škola je višestruka. S jedne strane ona bazična priča da roditelji imaju pravo izabrati uvjete i način kako će odgajati svoju djecu, no međutim ono što je možda puno važnije za ovu veliku sliku obrazovanja je da mnoge metodičke inovacije, da tako kažem pojednostavljeno, su prvo izmišljene ili prakticirane bile u alternativnim školama, da bi na neki način postale prevladavajući način rada i u državnim i u javnim školama. Ono što se pokušalo reći kao oficijelna državna metodika kod nas u hrvatskoj školi 21. stoljeća, je bila teška alternativa prije stotinjak i nešto godina. I drugo, vezano uz vaše izlaganje koje se odnosio na smanjenje ulaganja u obrazovanje. Ja sada moram reći da se s vama u potpunosti slažem. Jer koliko god stoje činjenice da je proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta povećan sa 7 na 12 milijardi kuna, isto tako istovremeno je državni proračun povećao sa 56 milijardi na preko 120 milijardi. Kada gledamo ukupni porast državnog proračuna u odnosu na porast proračuna Ministarstva znanosti, dobijamo da je udio troškova za obrazovanje u ukupnom državnom proračunu pao. I to jest kolega Jovanoviću tragično i u tome se s vama apsolutno slažem. Hvala lijepo. Odgovor na repliku zastupnik Jovanović. Izvolite. školstva obrazovanja, znanosti i proračun zapravo na razini 2007. što je najbolji dokaz da kada je školstvo da idemo nazad, a ne da idemo dalje. A kolega koji je rekao da nije vido gdje je iznos o milijardu i pol tisuća kuna,

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažani državni tajniče meni je žao što vi uvijek ovdje morate u Saboru biti kada su ne vrući krumpiri, nego doista kada su veliki problemi koji se tiču obrazovanja i odgoja u Hrvatskoj. A isto tako mislim da hrvatski narod i hrvatske građane ne zanima doista što je bilo '97., '99. do 2003., poslije 2003., nego njih zanima što će biti sutra. U ovom slučaju posebno roditelje, posebno djecu, osnovnoškolce, srednjoškolce. Ja ću samo podsjetiti na jedan problem na koji sam ukazivao u nekoliko dopisa bivšem ministru Primorcu, koji ste vjerojatno vi zaprimali ili sadašnji ministar, ali na koji nikada nisam nisam dobio odgovor. Naime, radilo se o povlačenju ove jedne protuustavne odredbe o plaćanju prijevoza učenika. Prvo samo učenicima prvih razreda srednjih škola, pa zatim drugih itd. Dalje smatram da se u ovom proračunu mogu pronaći sredstva kako bi se taj iznos pravedno raspodijelio na sve učenike srednjih škola, osnovnih škola, ali isto tako i na studente koji putuju svakodnevno na fakultet i koji su redovni studenti. Danas ja vas samo pozivam da posjetite malo internet stranice, da pogledate ne zabrinutost roditelja, učenika, nego upravo njihovu ogorčenost. odmah vam postavljam pitanje, što će biti za nekoliko tjedana ili za nekoliko da na i kada isti ti učenici i slično, kao i prije godinu dana kada je bila ona matura, kada su izišli van na ulice i kada ste ustuknuli upravo pred mladosti, ne vi nego cjelokupna ministarstvo i cjelokupna Vlada pred mladosti i pred znanjem koju Hrvatska ima. Sličan problem je i sa udžbenicima u kojima ste pred izbore obasipali cjelokupnu, sjetite se onih crveno plavih plakata za i protiv kada vam je eto većina hrvatskog navoda povjerovala, dala vam glas. Danas se upravo hrvatskim građanima, hrvatskom narodu ne samo vi nego cjelokupna Vlada jer ovo je Vlada kontinuiteta, to nisu nikakve novi ljudi, to su sve ljudi koji su bili u ministarstvima i koji su do sada bili u Vladi. Jednostavno se treba ispričati radi svih onih lažnih obećanja i lažnih nada kojima su bili obasipani pred same ne samo državne izbore nego i pred ove lokalne izbore. Tako evo i u mom Đakovu upravo na osnovu tih lažnih obećanja jedna koalicija koja je došla na vlast prije šest mjeseci kupovinom rječnika koji je sad narod neposrednim izborima i demokratskim izborima nije dao nikakvo povjerenje ta koalicija HDZ, HSS, HSLS, HSU i HSP upravo radi nekih obećanja kako će dobiti prijevoz učenika i studenata kupila četiri autobusa koji dođu negdje oko 4 milijuna kuna, koji stoje tamo neregistrirani, nisu prošli test homologacije. Imate i vi svoju odgovornost isto tako, a bilo im je obećano tu negdje iz Vlade da će vršiti prijevoz učenika i da će na taj način otplatiti te autobuse koji će naknadno služiti i za neki gradski prijevoz. Danas pozivate evo ovim putem a znate i sami pošto ste iz Slavonije ako se definitivno niste preselili ovdje u Zagreb znate i sami da većina jedinica lokalne samouprave u županiji danas nema prihode koji omogućavaju, pa čak ni županije nemaju prihode koji omogućavaju da jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave pokriju taj veliki problem. I normalno je da zadnji problem koji je ova Vlada nastavka i kontinuiteta, i to je teško i braniti ovoj lijevoj strani, s moje lijeve strane zastupnicima vladajuće koalicije jer prije samo nekoliko mjeseci su zdušno branili proračun koji je plivao, koji se kupao dok je u svijetu vladala kriza a i sami nisu bili svjesni da je kriza duboko već ovdje u Hrvatskoj. Danas je doista teško braniti i neka ne zamjere, ne ljutim se ja na njih a oni imaju manje razloga da se ljute na mene i na saborske zastupnike koji su tada već upozoravali na tešku gospodarsku situaciju koja dolazi. Ja vas pitam kako ćete objasniti roditeljima, građanima Hrvatske da udžbenici koji su bili obećani, koji su se trebali i vratiti i zamijeniti novima da su pobacani u smeće i da će novi udžbenici umjesto 400 milijuna kuna koji neće spasiti Hrvatsku koja je duboko u problemima oni u 9. mjesecu ili u 8. mjesecu koštati preko 700 milijuna kuna. Kako ćete objasniti kad budete morali izići na ulicu među te mlade ljude, među njihove roditelje, među njihove profesore, nastavnike, kako ćete objasniti kako je odjednom nestala hrvatska znanja, kako su odjednom nestale one teške torbe koju gospođa predsjednica Vlade nije ni htjela primiti da osjeti što sve djeca moraju nositi na svojim leđima kako bi ušli u tu Hrvatsku znanja. Danas od Hrvatske zemlje znanja ili društva znanja nije ostalo ništa i to nije samo razlog to što je Sanader pokupio svoje prnje iz nepoznatih razloga, povukao se iz političkog života, zajedno s njim i ministar Primorac. Razlog je u tome što ona Vlada ali niti ova Vlada nije znala niti voditi državu niti prepoznati probleme koji su u toj državi. I danas umjesto Hrvatske društva znanja mi imamo Hrvatsku društvo puno problema, problema koji se ne rješavaju nego upravo ova Vlada nagomilava sve nove i nove i sve teže i teže probleme koje neće riješiti idućih 50 Vlada. Ja vas stoga pozivam i apeliram na vas da objasnite bivšem pomoćniku ministra, sadašnjem ministru a isto tako da objasnite to i pomoćnici odnosno sada predsjednici Vlade a isto tako i koalicijskim partnerima koji sudjeluju u toj Vladi da se ovim problemom neće riješiti nagomilani problemi Hrvatske nego upravo će prouzročiti još veće i veće probleme. Ja odgovorno s ovog mjesta tvrdim da je jedna velika većina jedinica lokalne samouprave ne mogu snositi ove probleme jer se nalaze u mnogo većim problemima posebno tamo gdje su upravo na osnovi takvih obećanja, lažnih obećanja vršeni određeni poslovi, davane usluge, nabavljani predmeti ili ne znam što. Grad Đakovo je danas dužan 35 milijuna kuna. U 6 mjeseci to je uspio zadužiti miljenik ja ne znam koga. Tih novaca grad Đakovo danas nema. To nema gotovo niti jedna jedinica lokalne samouprave u Slavoniji a nema niti velika većina jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj osim ovih velikih gradova koji to još od devedesetih godina kao što je Rijeka, Zagreb itd. imaju u svojim programima. Ja vas kažem evo na samom kraju i pozivam i molim jer jučer smo raspravljali o proračunu, o nikakvom povijesnom dokumentu koji neće pronaći izlaz iz ove teške situacije, izlaz iz svega ovoga i to moramo svi priznati, svi koji sjedimo ovdje u Hrvatskom saboru a isto tako preko puta na Markovom trgu da jedini izlaz su novi ljudi, novi izbori, novi programi i nova politika koja Hrvatsku može izvesti na pravi put. Dosta nam je provalije.

kolega je konstatirao da Hrvatska demokratska zajednica mora se ispričati zbog laži i lažnih obećanja koje je dala na zadnjim izborima. Naime, HDZ je obećao da ćemo ući u euroatlanske integracije, ušli smo u NATO a pred vratima smo Europske unije. HDZ je rekao da neće prihvatiti ono što traži SDP da se vjeronauk izbaci iz škola. I mi smo to izrealizirali. Isto tako HDZ nije zabranio Hrvatima u Bosni i Hercegovini da glasuju i sudjeluju u izboru vlasti u Republici Hrvatskoj i to smo obećanje ispunili. No kolega ne možemo se praviti da živimo na nekom drugom planetu, gospodarska kriza 2008., žestoka kriza svjetska udarila je i na Hrvatsku. I ova Vlada i dalje ima odgovornosti, ne bježi od te odgovornosti i vuči ako treba bolne poteze. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Povreda Poslovnika kolega Vinković. Mislim da je članak 209. ovdje se uopće ne radi o ispravku netočnog navoda niti sam ja pričao ovdje o vjeronauku. Ja osobno sam išao na vjeronauk, kršten, pričešćen, krizman itd., mislim da to nema nikakve veze sa ovim ovdje sada. U čemu je Poslovnik povrijeđen. Vi ste govorili općenito a on je onda na to općenito odgovorio pojedinačno i sada možete jedan i drugi nabrajati što ste vi mislili a što kolega Kovačević.

u provaliji a vjerujem ni mnogi drugi od nas. Ali evo opet. Kolega Kovačovać.

Za ispravak navoda javio se Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja bih ispravio netočan navod kolege koji je kazao, nije ostalo ništa od društva znanja. Dakle, društvo znanja nikako nije stanje, to je proces kojim težimo, nastojimo postići više i u tom postizanju više, dakle, imali smo neke ciljeve od kojih nažalost sada moramo jednim dijelom za jedno vrijeme odustati. Dakle, radi se o vremenu, o procesu itd.. Prema tome, dakle takva jedna interpretacija zajedno sa ovim što ste vi gospodine potpredsjedniče ispravili, dakle, u toj provaliji dakako da je apsolutno neprihvatljiva i netočna. Na koncu interpretacija vaša o povlačenju premijera Sanadera i onom neprihvaćanju sadašnje premijerke gospođe Kosor, torbe, je vaša osobna interpretacija i stvar zapravo osobnosti a ono nema veze nikakve sa stvarnošću niti sa onim što ste vi govorili. Hvala lijepo. lijepo kolega Bagariću. Vodimo računa o vremenu, budite bez brige, kolega Lučin, kolega Vinković vi ste dizali tablicu, izvolite koji članak, što? **Vinković, Zoran (SDP)** Članak 209. napominjem da gospodin Kovačević uvaženi zastupnik nije ispravio niti jednu moju tvrdnju nego je replicirao o nečemu u što ja doista nisam upućen. S druge strane, ja vas isto molim da kao potpredsjednik ovog Visokog doma ne komentirate moje tvrdnje nego isto da se prijavite za raspravu i da jednostavno ne samo s toga mjesta, nego sa govornice vodite raspravu o ovom problemu. Inače ja mogu reći

Ja ću početi od zadnjega zastupnika koji je sudjelovao u raspravi, hvala najljepša poštovani zastupniče Vinkoviću na razumijevanju, vjerujem da gotovo nitko od vas ne bi htio promijeniti svoje mjesto sa mojim danas. Naravno da bih i ja više volio govoriti o nečemu drugome, naravno da bih više volio govoriti o svemu ovome što smo do sada imali a otvoriti eventualno raspravu o đeparcu za naše učenike, da još više podignemo standard, ali nažalost u takvoj situaciji nismo. Žao mi je jednako tako što je ova rasprava bacila u sjenu brojne druge teme u obrazovanju o kojima u zadnje vrijeme govorimo i o kojem bismo i sada mogli govoriti, koje i jesu, u svakome slučaju iskoraci u obrazovnom sustavu, dakle, bacila je u sjenu uvođenje vanjskog vrednovanja, obrazovanja što evidentno vodi ka kvaliteti, podizanju kvalitete obrazovanja. Bacila je u sjenu temu kao što je recimo strukovno obrazovanje i donošenje brojnih novih programa modernizacije postojećih programa što se pokazuje sada i upisima koliki je interes za takve programe, baca u sjenu naravno i državne pedagoške standarde koje smo započeli primjenjivati u ovoj školskoj godini od smanjenja broja učenika po razrednom odjelu, od zapošljavanja većega broja nastavnika. Bacila Bacila je u sjenu naravno i jedan drugačiji pristup u stručnom usavršavanju koji ćemo afirmirati već od iduće školske godine a već sam sa nekim zastupnicima imao i prilike razgovarati o tome siguran sam da ćemo imati i podršku za to. Bacila je u sjenu naravno i obrazovanje odraslih i recimo prvi natječaj koji je proveden prošle godine a ove godine se zapravo realizira u tri naše županije koje imaju najslabiju zaposlenost, dakle, iznos, ne tako veliki ali kao trend, kao najava onoga što bi se trebalo događati ubuduće dakle od 2 milijuna kuna u tri naše županije za prekvalifikacije, za defiticarna zanimanja koja su potrebna u tim županijama, bacila je u sjenu nekakve nove projekte kao recimo što je evo informacija iz prošloga tjedna Europska komisija je uplatila prvih 11 milijuna eura za potporu određenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o čemu će kasnije biti više riječi. Ali evo, nažalost u takvoj smo situaciji pa o ovim temama nismo razgovarali i one naravno nisu na dnevnom redu nego ovo upravo o čemu govorimo. Ja bih poštovanom zastupniku Vinkoviću ujedno htio reći da ne bi bilo zabune, kada smo govorili o prijevozu i kada sam se referirao na to, sve županije provele su natječaje za prijevoz naših učenika, u skladu sa zakonom nema tu posla ni za koga, najmanje za državno odvjetništvo. Činjenica je da su cijene otišle gore. Činjenica je da u nekim županijama nije bilo više ponuda jer nema drugih. Dakle, to je, to je ono što je naša realnost. Dopustite da još kažem da me silno veseli što je zastupnik Habek najavio, napomenuo da ima županija koje već sada razmišljaju o tomu da podrže taj dostignuti standard, a reći ću da to neće biti iznimke, da će ih sigurno biti dosta. Time ne želim reći da prizivam kompenzaciju kada je riječ o lokalnim zajednicama, one će učiniti koliko mogu, ali ako je u ovim dosadašnjim mjerama koje su obuhvatile učenike prvih i drugih razreda pa u Zakonu o otocima pokriveni su svi iz Ministarstvo mora i turizma, a Ministarstvo regionalnog razvitka pokrilo je troškove učenika trećih i četvrtih razreda. A imamo područja posebne državni skrbi, znači u 16 naših županija ostao je jedan dio učenika koji nije bio pokriven i vjerujte, u gotovo svim županijama to su pokrile županije ili jedinice lokalne lokalne samouprave, gradovi i općine. Pa ako hoćete, i u jednoj koja ima možda najmanju zaposlenost, u Vukovarsko-srijemskoj županiji pokrili su taj ostatak županije, solidarno županija i gradovi odnosno općine, tako da su svi učenici bili pokriveni ovim mjerama. Stoga ovo što je rekao zastupnik Habek, vjerojatno da će se dogoditi i u još nekim županijama. Nadalje, moram spomenuti kada je poštovani zastupnik Srb govorio, onda je govorio o učenicima koji putuju iz naših sela do gradova, da su oni u posebice teškoj poziciji. Naravno da da i vidite ono što ja nikada nisam ovdje bio spominjao niti sam bio u prilici, mi smo mi smo sugerirali dakle da, čak smo i u odluci spomenuli, da tamo gdje postoji prijevoz vlakom i autobusom da se koristi ovaj prvi jer je puno jeftiniji vjerujte. Ja ću spomenuti samo jednu relaciju, poštovani zastupniče Vinkoviću, iz naše naše sredine odakle nas dvojica dolazimo, cijena mjesečne karte na jednoj relaciji vlakom je 268 kuna, autobusom je bila 1280 kuna i to vi sigurno dobro znadete. znadete. Ali evo ako bismo birali što nam je komotnije, onda ja mogu razumjeti i roditelja ili možda učenika da bi radije putovao, nema veze što je skuplje, autobusom jer će do autobusne stanice, a to je obično u centru sela, dopješačiti 300 metara, a ovamo mu treba 2 km. Dakle, imali smo i takvih situacija. Što se tiče mjesta u domovima, ne manjka mjesta u domovima. Mi nijedne godine do sada nismo imali popunjena sva mjesta, nego u u sveučilišnim centrima smještamo i studente na nepopunjena mjesta u učeničkim domovima, naravno oni koji žele prema rangu prioriteta studentskoga centra. Imamo nažalost i domova, kao što je kolega Vinkoviću i u našoj Slavoniji, recimo u Iloku gdje dom sa 53 mjesta, istina bog nije puno, ali nema učenika. Dakle, imamo i takvih situacija. Mi smo vrlo jasno rekli, ja to na kraju želim i ponoviti, da potrebu osiguranja sredstava za posebno socijalno ugrožene obitelji i one koje se odnose na branitelje prema imovinskom cenzusu koje to prava pripada, učinit ćemo doista sve da to i ostvarimo. Na koncu da spomenem još i alternativne škole koje je spominjao poštovani zastupnik Flego i poštovani zastupnik Jovanović. Vidite, mi smo imali izričitu odredbu zakonsku da je to 80%. Slažem se apsolutno sa svim argumentima. što ova odredba koja je ostala, koja se odnosi na škole kojima su osnivači fizičke i pravne osobe s pravom javnosti, a tu pripadaju onda i alternativne škole, to se uređuje odlukom. Dakle, sufinancira se, daje se potpora i za svaku godinu se donosi odluka. Nigdje se ne kaže koliko će se odrediti tom odlukom, onoliko koliko se može učiniti tako da taj iznos nije limitiran recimo na 1450 kuna po učeniku u srednjoj školi nego može biti u nekoj godini i više. Pa stoga da završim zapravo s time, ja vam želim svima zahvaliti na današnjoj raspravi i na koncu možda spomenuti i nešto što bi bila makar mrvica optimizma. Sve ove rasprave koje smo danas čuli, sve ove argumente koje ste danas izgovorili, možda vam pomognu da u proračunu za 2010. godinu određene stvari koje priželjkujemo da budu drugačije riješene upravo zahvaljujući vama, vašim raspravama i vašim argumentima možda to i ostvarimo. Hvala vam najljepša. Hvala lijepo državnom tajniku. Imamo dvije prijave ispravka navoda. Najprije je zastupnik Vinković. Izvolite. Gospodine Janjiću, itekako ima elemenata za državno odvjetništvo bez obzira na natječaje, jer isti dan karta za radnika stoji mjesečna 330 kuna, za učenika iz Budrovaca, Piškorevaca stoji 900 kuna. Druga stvar koju ste rekli da, a evo ja to shvaćam da najmanje bi voljeli biti sada u situaciji, to se vrlo lako može izbjeći. Nagovorite malo svoju šeficu da shvati u kakvu je situaciju dovela,

Ja bih samo ispravio gospodina Janjića u tome kada je govorio rekao je da su sve županije provele javne natječaje za prijevoz učenika. Moram samo reći radi javnosti da Varaždinska županija to prije tri godine nije učinila, nego je bilo direktno dogovoreno sa lokalnim prijevoznikom prijevoz učenika i to je dan danas na snazi. I isto tako moram reći da

ali smo ovime i ovu točku priveli kraju. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti. **Bebić, Luka (HDZ)** Treće, Hvala vam